Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 27, който става § 32: „§ 32. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения: Алинея 1 се изменя така: „(1) В тримесечен срок от подаване на документите по чл. 47 министърът на здравеопазването издава разрешение за осъществяване на дейността на лечебното заведение или прави мотивиран отказ за издаването му. В разрешението за осъществяване на лечебна дейност се вписват: пълното наименование на лечебното заведение по търговска регистрация – за търговските дружества и кооперации; 2. Единният идентификационен код на лечебното заведение (за търговските дружества и кооперации) и единен регистрационен номер;

по които лечебното заведение осъществява дейност; 6. клиниките и отделенията, в които се осъществява дейността, както и клинико-диагностичните структури, с техните нива на компетентност; 7. адресът, на който се осъществява дейността.” 2. Създава се нова ал. 2: „(2) Министърът на здравеопазването издава мотивиран отказ: 1. при непълноти на представените документи по чл. 47 и неотстраняването им в определения по реда на чл. 47, ал. 8 срок;

които не са отстранени в срока по чл. 47, ал. 4; 4. когато Изпълнителната агенция по трансплантация констатира неспазване на утвърдените медицински стандарти, които не са отстранени в определения от нея срок.” 3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.” Има ли желаещи да вземат отношение по предложения текст на комисията? Госпожо Манолова, заповядайте.

едновременно или след гласуването на параграфа от Допълнителните разпоредби, който дефинира новото понятие, което се въвежда, а именно „ниво на компетентност” и последвалите понятия, които дефинират самото ниво на компетентност. Това наистина ще бъде един показател, който ще даде или ще отнеме правото на живот на ред структури от болниците. Прекомерното завишаване на така наречените нива на компетентност, които на практика са изискванията към съответния вид болнични отделения, отделения, може да се окаже и пагубно за съществуването на ред болници, тъй като това, което до момента съществува като общо впечатление, е, че са прекалено високи критериите към тези нива на компетентност и не са съобразени с реалната ситуация. Освен това, съгласете се, че едва ли е целесъобразно да се предявяват едни и същи нива на компетентност към едно отделение,

Тук ще се позовем на парламентарната практика и на възможността да отложим гласуването по един текст, въпреки че по чл. 59 няма такава поредност на гласуването. Тъй като сме го правили, а имаме вече и по този закон случай с § 16,

Регистърът е публичен и съдържа: 1. номер и дата на разрешението за лечебна дейност; 2. данни за лечебното заведение – име, седалище, капитал, Единен идентификационен код и единен регистрационен номер, адрес на на осъществяване на дейността; 3. ниво на компетентност на съответните структури; 4. име от документа за самоличност – за лицата, членове на управителните и контролните органи на лечебното заведение;

Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Желев, Манолова и Стоилов, което комисията не подкрепя. Гласували

1; 5. не е започнало или е спряно извършването на лечебна дейност в продължение на шест месеца.” 2. Създава се нова ал. 3: „(3) В случаите по ал. 1, т. 4 разрешението се отнема с писмена мотивирана заповед на министъра на здравеопазването в частта му за осъществяване на лечебна дейност

Госпожо председател, госпожо министър, колеги! Предложението, което съм направил, е в § 30, думите „шест месеца” да се заменят с „една година”. За какво става въпрос? Става въпрос за лечебни заведения, за които министърът на здравеопазването издава разрешително.

да се включи в рамките на тези шест месеца. Ще се окажем в ситуация, в която лечебното заведение регистрирано, отговаря на всички условия, отговаря на всички стандарти, но няма как сключи договор със Здравната каса. Защо трябва след шест месеца да се отнема разрешението на това лечебно заведение и след това отново да кандидатства, за да може да се включи в сроковете, в които се сключва договор с Касата. Затова предлагам тези шест месеца. За никакъв проблем не става въпрос. Става въпрос за това на тези лечебни заведения да не им се отнема разрешителното, което веднъж вече е издадено от министъра на здравеопазването, за да може в крайна сметка те при следващото сключване на договор с Касата да имат разрешително и да не се налага да има повторно разрешително. други народни представители? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Хасан Адемов и Нигяр Сехлим, което комисията не подкрепя. Моля, гласувайте.

Благодаря Ви. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, дами и господа! Пак да ви обясня за какво става въпрос. Когато се издава разрешение министърът има тримесечен срок. Единият месец ХЕИ-то по старому и Агенцията по трансплантация проверяват, два месеца мисли министърът. В случая има едно предложение, което е абсолютно разумно и произтичащо от това, че може в рамките на календарната година обективно да изтече договорът. И накрая само да обърна внимание на този текст, че министърът мотивирано отнема тогава, когато са нарушени медицинските стандарти. В останалите случаи не е ясно с какъв акт, защото сте го сложили върху стария текст. Така че, когато изтече и този акт на министъра също ще бъде обжалваем. Аз ви моля да помислите още веднъж и мисля, че съвсем разумно, когато по обективни причини изтече срокът, да има достатъчно време тези хора да не бъдат поставени в обективна ситуация на невъзможност да бъдат финансирани. Благодаря ви.

31, който става § 36. По този текст ли искате думата?

1. 2. Създава се ал. 2: „(2) Клиниките, отделенията и медико-диагностичните лаборатории имат ниво на компетентност, определено в съответствие с утвърдените медицински стандарти по чл. 6, ал. 1. Нивото на компетентност се определя по ред и критерии, определени в наредбата по чл. 46, ал. 3.” изказвания? Госпожо Манолова. Уважаеми колеги, в синхрон с решението, което взехме по отношение на § 27, предлагам обсъждането и приемането на този параграф да се отложи до обсъждането на Допълнителните разпоредби, в които са дефинирани понятията ниво на компетентност и свързаните с него понятия, които го дифинират. Подлагам на гласуване направеното предложение. Нужно е да бъдем последователни, след като веднъж

Параграф 41 отпада. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Лъчезар Иванов – комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 41, който става § 46: „§ 46.

Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на Желев, Манолова и Стоилов, което комисията не подкрепя.

Параграф 5. Предложение от народните представители Евгений Желев, Мая Манолова и Янаки Стоилов. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Лъчезар Иванов. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 5 да се отхвърли. Становища? Няма. Гласуваме предложението на комисията за отхвърляне на § 33 по вносител. Гласували

Десислава Атанасова е оттеглено. Предложение от народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 34, който става § 39: „§ 39. Създава се чл. 60а: „Чл. 60а. Консултативните кабинети извършват прегледи и прием на пациенти, нуждаещи се от хоспитализация или контролни прегледи след

„Атестацията се провежда при условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Хасан Адемов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя

психиатрична помощ и на дом за медико-социални грижи, в който се осъществяват медицинско наблюдение и специфични грижи за деца, се атестира на всеки три години от комисия, назначена от министъра на здравеопазването. Редът за провеждане на атестацията се определя в съответния правилник по чл. 35, ал. 3.” Изказвания няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Желев, Манолова, Стоилов, които комисията не подкрепя.

Сега гласуваме § 46 в редакцията на комисията.

В чл. 79, ал. 1, т. 2 думите „сестринските кадри в лечебното заведение” се заменят с „медицинските специалисти в лечебното заведение с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „професионален бакалавър”.” няма. Гласуваме § 43 по доклада на комисията.

Прегласуване – господин Миков. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Моето извинение към колегите от Здравната комисия, ама Вие сте юрист – как лечебното заведение е длъжно да осигури? Може ръководителят му да е длъжен, това гласувахте преди малко. Лечебното заведение – това е юридическо лице, как то ще е длъжно? Може ръководството му, може някой човек, който е субект и има воля. Лечебното заведение не може нищо да е длъжно. (Реплики.) Такова нещо се прие. Аз това искам да ви кажа, ма вие давайте, карайте, тара-вара! Това приехте, че лечебното заведение – чл. и комисията го е подкрепила бодро този текст на вносителя, лечебното заведение за болнична помощ е длъжно да осигури и като не ги осигури – какво, ще го намажете с катран и с пера ли ще го налепите лечебното заведение?

Според мен текстът е коректно разписан. Подлагам на прегласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя по § 39 и § 40, които стават съответно 44 и 45.

центровете за спешна медицинска помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, медико-диагностичните и медико-техническите лаборатории, медицинските центрове, денталните центрове, медико-денталните центрове и диагностично-консултативните диагностично-консултативните центрове и тъканните банки подлежат на доброволна акредитация за: 1. цялостната медицинска дейност на лечебното заведение; 2. отделните медицински дейности; 3. възможностите за обучение на студенти и специализанти”.

няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Желев, Манолова, Стоилов, които комисията не подкрепя.

няма. Подлагам на гласуване § 47, съгласно предложението на комисията.

По § 42 има предложение от Желев, Манолова, Стоилов - § 42 отпада. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Лъчезар Иванов – комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията не подкрепя

„Чл. 88 (1) Акредитацията е първоначална или последваща и се осъществява при условията и по реда, определени с наредбата по чл. 87, ал. 1. ал. 1. (2) Първоначална акредитация се извършва на лечебни заведения или структури, които са осъществявали дейност по-малко от една година, съответно по-малко от 6 месеца. Всяка следваща акредитация е последваща и се извършва след изтичане на срока на присъдената акредитационна оценка или при промяна на получената акредитационна оценка, по искане на лечебното заведение. (3) Първоначална акредитация не се извършва на центровете и отделенията за трансфузионна хематология, центровете за спешна медицинска помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи за деца и тъканните банки. (4) Лечебното Лечебното заведение осигурява необходимите условия и съдейства за осъществяване на акредитацията. (5) Акредитиращото се лечебно заведение заплаща държавна такса за процедурата по акредитация, определена с тарифа, приета от Министерския съвет. (6) Средствата по ал. 5 се разходват за дейностите по извършване на процедурата по акредитация”.”

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. В духа на това, което казах преди малко, предлагам редакционна поправка чл. 88, ал. 4: ръководството на лечебното заведение да осигурява необходимите условия за съдействие и осъществяване, а не лечебното заведение. Защото в ал. 4 пише, че лечебното заведение осигурява необходимите условия и съдейства за осъществяване на акредитацията.

Защото е записано, че акредитиращото се лечебно заведение заплаща държавна такса. Поправките са редакционни, не променят смисъла. Разберете, че не може лечебното заведение да осигурява необходимите условия, ръководството му ги осигурява.

една логика на изложението в текстовете до момента и тази логика навсякъде е юридическото лице, лечебното заведение, считам, че няма да е добър пример на нормотворчество, ако в един и същи нормативен акт

Господин Янаки Стоилов. Моля, без реплики от място! ЯНАКИ СТОИЛОВ: Госпожо министър, госпожо председател! Казвам, някакви анонимни гласове чувам от залата, но може би по-ясно трябва да се артикулират, ако искат да им отговоря. (Реплика от народния Само в късните вечерни часове, господин Велчев, но искам да Ви обърна внимание, че особено когато приемаме Закон за лечебните заведения, не трябва да се нарушават елементарните норми за лечебна дейност

колеги. Реагирам и на предложението на господин Миков. Искам да му кажа да не се тревожи толкова за редакцията, защото тази разпоредба и следващите, дори да бъдат приети в най-прецизния вид, са едни почти мъртви текстове, които няма да бъдат прилагани. Нашето предложение е за запазване на задължителния характер на акредитацията на лечебните заведения, затова сме предложили отпадане на текста. Мнозинството предлага достатъчно усложнена процедура за акредитация, която, ще забележите от последващите разпоредби, има доброволен характер. В същото време си давате сметка, че не може лечебната дейност като много чувствителна социална област да не подлежи на подробна държавна регулация. И вие това го правите, но по обходен път - със законопроект, който е внесен вчера или онзи ден, и то в друг закон, нямащ отношение към лечебните заведения, където обаче възлагате тази функция не на Акредитационния съвет, а на министъра на здравеопазването. Така че тенденцията, която се развива, е изпълнителната власт да определя условията за съществуване на лечебните заведения. Това според нас е неуместно, защото така се концентрира властта в този, който трябва да извършва контролната дейност, в този, който осъществява отчасти финансирането заедно със Здравната каса. Това неминуемо създава множество проблеми, освен голямата натовареност, защото същият министър трябва в съкратени срокове да издаде наредбите, които определят условията за дейността на лечебните заведения, които те трябва да покрият във връзка с различните нива на компетентност или с профила, който имат различните лечебни заведения. Затова нашето предложение е за отпадане на тази разпоредба и запазване на досегашния ред. Това едва ли ще го възприемете, но обяснявам какви са последствията от него и как по тези заобиколни пътища отново се връщате към темата, но решавайки я по начин, който гарантира по-малко обективност, който съсредоточава върху министъра всички функции – регулативни, организационни и контролни, и създаване на паралелна, доста тромава система, която в най-добрия случай ще бъде използвана може би за някакъв допълнителен атестат, който да имат лечебните заведения, дори без да се ползват и с предимства от това, че са получили акредитацията, която е подробно разписана в другите текстове. Благодаря ви.

Дебатът по този текст е закрит. Подлагам на гласуване редакционните бележки на народния представител Михаил Миков.

предложението на народните представители Желев, Манолова и Стоилов за отпадане на § 42, което комисията не подкрепя.

чл. 88 по § 48 – вместо „лечебното заведение” да се счита „ръководството на лечебното заведение”. Гласували

Отменете гласуването. Господин Миков направи и втора редакционна бележка в ал. 5: вместо „Акредитиращото се лечебно заведение” да бъде вписан текстът „За акредитацията лечебното заведение заплаща такса”. Гласуваме

който е специализиран орган по акредитация към министъра на здравеопазването. (2) Акредитационният съвет се състои от 13 членове, в това число председател и заместник-председател. (3) В състава на Акредитационния съвет се включват пет представители на Министерството на здравеопазването, двама представители на Националната здравноосигурителна каса, трима представители на Българския лекарски съюз и по един представител на Българския зъболекарски съюз, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и на представителните организации за защита правата на пациентите. (4) Представителите по ал. 3 на Министерството на здравеопазването се определят от министъра на здравеопазването. (5) Представителите по ал. 3 на Националната здравноосигурителна каса се определят от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. (6) Представителите по ал. 3 на Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз и на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи се определят от управителния съвет на съответната съсловна организация. (7) Представителят по ал. 3 на представителните организации за защита правата на пациентите се определя от организациите, признати по реда на чл. 86в от Закона от Закона за здравето. (8) Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Българският лекарски съюз, Българският зъболекарски съюз, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и представителните организации за защита правата на пациентите определят и по един резервен член, който може да замества титуляра състава на Акредитационния съвет за участие в заседанията и при вземане на решения. (9) Акредитационният съвет се създава със заповед на министъра на здравеопазването, в която се определят председателят и заместник-председателят, както и размерът на заседателните възнаграждения. В заповедта се посочват и резервните членове по ал. 8. (10) За председател на Акредитационния съвет се определя представител на Министерството на здравеопазването, а за

както и на Националната здравноосигурителна каса – от Надзорния съвет. Но за представителите на автономните организации като Българския лекарски съюз, Българският зъболекарски съюз, Българската асоциация по здравни грижи и т.н. не бива в закон да се записва кой орган ще ги представлява. Това ще бъде органът, който ги представлява и който е вписан в съда. Утре може да си сменят системата на управление, могат да направят някакви промени, могат да решат този представител да се определя от общото събрание.

Освен ако в закона не е казано друго. МИХАИЛ МИКОВ: Може хората да решат това да става по друг начин. Не може да се бъркате в автономни организации. Затова предлагам ал. 6 да отпадне. Вие така ще регулирате и БСП кой да го представлява

Господин Миков, предполагам знаете, че съществува Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина. Именно в него, в чл. 7 е записано кои са органите на тези съсловни организации. Управителният съвет на Българския лекарски съюз и на Българския зъболекарски съюз е орган на тази съсловна организация на национално равнище. Така че няма никакъв проблем и противоречие. Освен това се избира от

по-различен избор? Това са автономни организации. Недейте да ги казионизирате. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители, които имат отношение към обсъжданите текстове?

Подлагам на гласуване § 49 в редакцията по доклада на комисията. Гласували

„лоша”. (2) Положителните акредитационни оценки се определят за срок от една до пет години.” Няма. Подлагам на гласуване § 50 по доклада на комисията.

„§ 51. В Глава девета се създава чл. 89а: „Чл. 89а. (1) Акредитационната оценка се определя със заповед на министъра на здравеопазването по предложение на специализирания орган по акредитация към министъра на здравеопазването. (2) Заповедта за присъждане на акредитационна оценка съдържа една или няколко от следните оценки: 1. оценка на цялостната медицинска дейност на лечебното заведение и срок, за който тя се присъжда; 2. оценка на отделните медицински и други дейности на лечебното заведение и срок, за който който тя се присъжда; 3. оценка на обучението на студенти и/или специализанти в лечебното заведение и срок, за който тя се присъжда. (3) В заповедта за определяне на акредитационна оценка за обучение на студенти и/или специализанти се вписват видът на обучението и специалностите, по които то се провежда.